Poštovane zastupnice i zastupnici sada ćemo nastaviti kao što je najavljeno sa dnevnim redom i imamo prvu točku danas: - Konačni prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, drugo čitanje, P.Z. br. 396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 Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika, koje se odnosi na drugo čitanje zakona, amandmane se mogu podnositi na kraju rasprave sukladno članku 197. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković, izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, gospođe i gospodo. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, dakle u drugom smo čitanju i iako po sadržaju, po obimu, zakon nije preveliki, ali za nas je to iznimno važan zakona, jer ovim zakonom mi reguliramo i status vježbenika, reguliramo način njihovog prijema u pravosudna naša tijela, njime reguliramo i naćin polaganja pravosudnog ispita, jer vježbenici su iznimno važni za naš pravosudni sustav. To su sutra naši savjetnici, to su sutra naši suci, to su sutra naši državni odvjetnici i jako nam je važno, da u toj prvoj, ranoj fazi, na određeni način, dobiju ono najbolje obrazovanje što je moguće. Biti vježbenik, to je ja bih rekao u pravnoj struci, na određeni način i privilegija, jer u tih zapravo godinu, dvije dana, koliko oni provode na vježbanošću u pravosudnim tijelima, rekao bi da oni vide zaista gotovo sve, u okviru naših sudova, vide i uspravni postupak, i građanski postupak i na trgovačkim sudovima su dakle, o njima sustav brine kako bi ono znanje koje su dobili na fakultetu dok su studirali, vidjeli zapravo kako se primjenjuje i kako to funkcionira u praksi. Ovaj zakon upravo to regulira, mislim da on počiva upravo na objektivnosti i pravednosti. Ministar imenuje ispitno, povjerenstvo koje brine zapravo i ispituje one koji su najbolji koje se prijave za vježbenike. Ono što je važno kod toga, uzimaju se i u obzir i njihove ocjene koje su dobili na fakultetu, uzimaju se u obzir test kako će ga riješiti i naravno, nakon toga ide zadnja faza, to je onaj strukturirani razgovor gdje se ispituju njihovi motivi, njihove želje i kada se svi ti bodovi zbroje, utvrdi se rang lista i po toj listi zapravo, ministar kako mu povjerenstvo predloži, on tada sastavlja tko je gdje primljen. Nakon što se odradi sva moguća praksa dakle, i u građanskom dijelu suda i u kaznenom dijelu suda, i na trgovačkom sudu i u državnom odvjetništvu, kada sve to prođe, tada idu pripreme za polaganje pravosudnog ispita. Pravosudni ispit, evo, gledam neke kolege, koji su također tu priču prošli, je zapravo iznimno težak ispit, jer to je na neki način, polaganje i provjera znanja cjelokupnog onog gradiva koji se stekne na pravnom fakultetu, ali ovaj puta to ima jednu dimenziju, gdje se mora pokazati i kako to funkcionira u praski. Tu se mora pokazati razumijevanje, funkcioniranje tih teorijskih znanja u praski. I stoga iznimno je to teško i cijeli ovaj postupak jeste da bismo dobili kadrove koji će sutra moći nositi one najvažnije funkcije u pravosuđu. Ono što je važno, mi ovim novim zakonom, želimo na određeni način i olakšati situaciju, jer što se tiče pravosudnog ispita, evo, sada važećim zakonom, mi imamo dakle, 5 kolegija koji se polažu usmeni dio, prije toga je potrebna napraviti 3 radnje, dakle, presudu iz građanskog, iz kaznenog i sada iz upravnog prava i nakon što se to prođe, dolazi se, usmenog odgovaranja u pet kolegija. Do sada, ukoliko je netko od kandidata na jednom dijelu, dakle, u jednom kolegiju nije prošao, morao je cijeli ispit ponovit. Evo, smatramo da to zapravo nije potrebno ukoliko netko ne ne zadovolji na jednom dijelu, mi mu ostavljamo mogućnost da taj dio ide posebno na popravni, da ne mora pisati, dakle, nove radnje, da ne mora prolaziti sve ono što je prije prošao i mislimo da to, zapravo, dosta olakšava situaciju i malo ipak smanjuje stres koji ljudi imaju kod tog ispita. Također ono što je važno ovdje poprilično dajemo i težište malo više na upravno pravo nego što je to bilo do sada. Upravno pravo je, evo, to je jedno vrlo, vrlo široko područje i sve značajnije u primjeni. Ja bih rekao, zapravo, kad se rodimo, susrećemo se sa upravnim pravom jer nas netko upisuje u maticu rođenih, a i zapravo kad nas više nema, opet nas upisuju u ove druge knjige. Tako da poznavanje upravnog prava iznimno je važno i mi upravo kroz ovaj Zakon i uvođenjem te treće radnje iz upravnog prava, dajemo jednu posebnu i novu dimenziju. Također ono čime želimo olakšat, ali kroz ta olakšanja ne želimo smanjiti značaj i važnost pravosudnog ispita i njegovu složenost nego želimo malo relaksirati tu situaciju kako ljudi ne bi prolazili taj stres, a opet s druge strane bismo zadržali kvalitetu. Imali smo za one sve druge kandidate koji su do sada dolazili i iz odvjetništva i iz bilježništva, onih obaveznih do 150 sati teoretskog obrazovanja u Pravosudnoj akademiji, smatramo da to nije potrebno i ovaj puta, kako bismo ih oslobodili i financijskih i drugih obveza, to mičemo, ali ćemo to ostaviti kao fakultativnu mogućnost koja će se u okviru Pravosudne akademije organizirati. Onaj tko bude htio, tko smatra da mu to pomaže, moći će ići. Ja bih rekao, jedan od velikih iskoraka ovog Zakona je da mi vraćamo onaj institut koji se nekad zvao volontiranje. Dakle, vraćamo institut stručnog osposobljavanja radi polaganja pravosudnog ispita, to nije zasnivanje radnog odnosa, kao što imamo sada vježbenike, nego to je, oni koji žele na neki način volontirat, mi ćemo za njih plaćati mirovinsko i zdravstveno, plaćati ćemo im i putne troškove, a oni će zapravo prolaziti sav ovaj program koji prolaze i vježbenici i time ćemo si zapravo povećati broj ljudi koji će biti na našim sudovima, svi oni imaju mentora i koji, zapravo, će sutra također biti u dobroj prilici, moći će prije polagati pravosudni ispit, kad polože pravosudni ispit, tada su i njihove šanse veće, Naprosto, na tržištu imamo danas veliki broj mladih pravnika koji, zapravo, teško se snalazi, mnoga su radna mjesta su popunjena i na ovaj način mi ćemo osigurati da oni prije dođu do mogućnosti da polažu pravosudni ispit, a nakon toga vjerojatno i do zaposlenja. Tako da, evo, u odnosu na u odnosu na prvo čitanje, ovdje nekakvih značajnih promjena i nema, mi smo uskladili, zapravo, ove primjedbe koje smo od Odbora za zakonodavstvo dobili, tako da smo Zakon nomotehnički uredili. Zahvaljujem se Odboru za zakonodavstvo, predlažem da, evo, nakon ove rasprave u Saboru, ovaj Zakon prihvatimo. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem. Hvale je vrijedan je vaš trud i želja da pomognete i omogućite vježbenicima pravne struke ovakav jedan Zakon. Ali istovremeno vaša Vlada nije ništa učinila za katastrofalan potez što liječnicima je ukinut pripravnički staž. Dakle, ukoliko treba pravnicima i te kako treba liječnicima jer to traže i studenti i to traže njihovi mentori liječnici, osim što vaša Vlada se uporno na to oglušuje. U Njemačkoj imate godinu i pol pripravničkog staža, u Austriji imate 3 godine, u Švedskoj imate 18 mjeseci do 24 mjeseca, znači, nije fiksno, a vaša Vlada uporno sada zatvara oči pred tim da struka traži da imaju pripravnički staž, a vi na to se oglušujete. Dakle, tražite, naravno, treba vježbenicima pravne struke, ali liječnici i mladi studenti vape za tim da zadrži se pripravnički staž jer je to…/Upadica: Hvala/…nešto što je okosnica našeg sustava koja će biti za 10 godina. Hvala lijepo na ovom pitanju, ovoj replici. U svakom slučaju, mi ovdje danas govorimo o pripravnicima, vježbenicima u pravosudnom sustavu. Što se tiče zdravstvenog sustava, zdravstvena reforma će biti, ja vjerujem da će se i tu naći najbolja rješenja, kako bi se i mladi liječnici, zapravo, i njihove ambicije zadovoljile, a kako bismo dobili što je moguće bolji i zdravstveni sustav. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovanog zastupnika Ante Bačića: Hvala potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre, prvo čestitke na samom Konačnom prijedlogu Zakona, mislim da će koristiti itekako velikom broju naših mladih kolega i zahvaljujem vama…/Upadica: Kolega

i ponovni pristup samom ispitu ostao je onih 4 mjeseca da se mora pričekat prilikom izlaska ponovo na ispit, a znamo da je, mislim Udruga odvjetničkih vježbenika, tražila da se to smanji na jedan mjesec, da ne bude tolika razlika i ovo vezano za uračunavanje staža, ako je netko bio u odvjetništvu, poslije je prešao, ne znam, na fakultet ili u državnu službu, više mu se ne uračunava taj odvjetnički staž vezano za izlazak na pravosudni ispit, pa me zanima jel se razmišlja o tome hoće li se poslije to uvesti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog ministra Bošnjakovića. lijepo. Ovaj staž će se sada moći obračunati o kojem govorite, a što se tiče ovih 4 mjeseca, naša je procjena da je to jedan objektivan rok u kome, zapravo, se može pripremiti, kvalitetno nastupiti i popraviti i na koncu položiti ispit. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Ivana Kirina. Pitanje vježbeničkih mjesta za diplomirane pravnike u bilo kojem sustavu je regulirano ovom zakonom, ali broj vježbeničkih pozicija je ograničen je ograničen, a broj pravnika je temeljem sustava obrazovanja i tako se generira vojska nezadovoljnika, a po retorici Pernar Zekanović oni odlaze van, a njih dvojica ne razumiju genezu problema i genezu odlaska u Irskoj neće biti pravnici, nego će biti konobari ili slično, sve ono što ne žele raditi u Hrvatskoj. Molim vas da li imate informaciju koja je razlika između broja između vježbeničkih mjesta i zainteresiranih diplomiranih pravnika za ta mjesta? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Bošnjakovića. svakom slučaju precizan podatak u ovom trenutku nemam, ali postoji naravno razlika i mi ne možemo na sudovima zbrinuti zapravo sve koji su nezaposleni čistog razloga jer mi kada čovjeka primimo u sustav bilo sada kao vježbenika, bilo kao osobu gdje ćemo ju stručno osposobljavat za polaganje pravosudnog ispita mi je zapravo osiguramo edukaciju. Mi imenujemo i mentora koji brine o njoj, on mora proći sve odjele na sudovima i civilni i kazneni i na Trgovački sud ić, i na Upravni sud ić, dakle mora vidjet cijeli sustav kako funkcionira, netko o njemu mora brinuti. suce i sve kadrove zapravo stavili u funkciju toga mi zapravo ne bismo imali kadrove za normalno funkcioniranje suda. Svake godine planom propisujemo koliko možemo uzet, a ovdje ćemo imat značajno povećanje jer pored vježbenika imat ćemo i ovu drugu kategoriju. kategoriju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala, poštovani ministre, poštovani kolegice i kolege, budući da je MOST u proceduru uputio cjelovitu reformu pravosuđa koja nikako da dođe ovdje na raspravu u Hrvatski sabor ja ću napravit jednu usporednu analizu znači ovog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima kojeg je ovdje predstavio ministar, znači i MOST-ovih Prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i Prijedloga Zakona o pravosudnom ispitu. Znači, u Prijedlogu Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu u daljnjem tekstu prijedlog zakona, MOST je tu materiju regulirao u dva zakona, Prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i Prijedlog Zakona o pravosudnom ispitu. prijama vježbenika za kalendarsku godinu u članku 4. stavak 2. razrađuje se na kratkoročni, srednjoročni za vrijeme od dvije godine i dugoročni plan za vrijeme od 4 godine. U članku 5. prijedloga zakona vježbenik može biti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za rad i završen studij prava, dok naš prijedlog definira da za vježbenika može biti primljena osoba koja ima završen studij prava, sveučilišni diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski, za strane državljane ili osobe bez državljanstva potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, MOST-ov prijedlog za strane državljane traži da aktivno vlada da aktivno vlada hrvatskim jezikom na razini C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prema prijedlogu zakona članak 9. vježbenička praksa traje 2 godine, pa je tijekom vježbeničke prakse vježbenik dužan provesti najmanje 4 u građanskom prvostupanjskom postupku, 2 mjeseca u kaznenom prvostupanjskom odjelu, po 1 mjesec u drugostupanjskom građanskom i drugostupanjskom kaznenom odjelu, po 1 mjesec u Trgovačkom i Upravnom sudu, te 2 mjeseca u državnom odvjetništvu dok MOST-ov prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima u članku 3. određuje da vježbenička praksa traje 30 mjeseci pa je raspored po odjelima drugačiji. U MOST-ovom prijedlogu prije imenovanja članova i zamjenika članova ispitnog povjerenstva ministar pravosuđa zatražit će od predsjednika Vrhovnog suda RH, glavnog državnog odvjetnika, predsjednika Hrvatske odvjetničke komore, predsjednika Hrvatske javnobilježničke komore i čelnika drugih odgovarajućih tijela obrazloženi prijedlog kandidata te uputiti javni poziv na iskazivanje interesa svim zainteresiranim kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Predsjednik ispitnog povjerenstva je predsjednik Vrhovnog suda RH, a zamjenik predsjednika je glavni državni odvjetnik RH. Uvjeti za polaganje pravosudnog ispita su različiti, u ovom prijedlogu zakona potrebno je 18 mjeseci vježbeničke prakse u pravosudnim tijelima, osoba za završenim studijem prava koja, koja obavlja pravne poslove u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i pravnim osobama najmanje 2 godine obavljanja pravnih poslova i stručne prakse na sudu u trajanju od najmanje 12 mjeseci ili nakon najmanje 3 godine obavljanja pravnih poslova i za sve kandidate obavljenog stručnog obrazovanja za polaganje pisanog dijela pravosudnog ispita. MOST-ov prijedlog znači ono što smo mi uputili u proceduru, a što ne dolazi ovdje na raspravu traži više vježbeničke prakse. U MOST-ovom prijedlogu uvjete za polaganje pravosudnog ispita ispunjavanju osobe sa završenim diplomskim odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prava i to nakon nakon 2 godine vježbeničke prakse u pravosudnim tijelima sukladno posebnom zakonu, nakon 2 godine vježbeničke prakse u odvjetništvu i javnom bilježništvu, nakon 4 godine obavljanja pravnih poslova u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave te drugim javnim tijelima i drugim pravnim osobama ili rada u znanstveno nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na pravnim predmetima na pravnim fakultetima. Nakon 2 godine obavljanja pravnih poslova u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave te drugim javnim tijelima i drugim pravnim osobama ili rada u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na pravnim predmetima na pravnim fakultetima u kojem vremenu u sudu tijekom godine dana provele najmanje 720 sati u stručnoj praksi. Dakle u MOST-ovom prijedlogu nakon ispunjenja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita vježbenik ostvaruje pravo na korištenje 2 mj. vježbeničke prakse za pripremu pravosudnog ispita, članak 16. U članku 27. ovog predloženog prijedloga zakona, pismeni dio pravosudnog ispita sastoji se od izrade 3 pisane zadaće iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava utemeljenom na konkretnom spisu predmeta. U našem prijedlogu zakona pismeni dio sastoji se od izrade dvije pisane zadaće. MOST-ov prijedlog zakona propisuje da ispitivanje na usmenom djelu ispita u odnosu na svakog kandidata može trajati najdulje 2sata, članak 23. Maksimalan broj bodova na usmenom i pismenom djelu ispita prema nacrtu Vlade je 100 bodova. Kandidat koji je iz pisanog i usmenog djela pravosudnog djela ostvario manje od 56 bodova nije položio ispit. MOST-ov prijedlog po završetku cijelog ispita utvrđuje se konačan rezultat ocjenom položio ili nije položio, i kandidat koji na pisanom i usmenom djelu ispita pokaže osobito znanje, ocijenit će se ocjenom s posebnom pohvalom, članak 25. Prijedlog zakona propisuje da kandidat koji ne položi ispit, može ponovno pristupiti ispitu nakon isteka roka od 4 mj. od dana polaganja i kandidatu koji ponovno pristupa polaganju pravosudnog ispita, priznaju se prethodno ostvareni rezultati na pisanom djelu ispita. U MOST-ovom prijedlogu kandidat koji je položi ispit nakon isteka roka od 6 mj. od dana polaganja ispita može ponovno pristupiti Isto tako i našem prijedlogu u slučaju ponavljanja ponovnog pristupa pravosudnom ispitu u cijelosti i pravosudni ispit se može polagati 3 puta nakon čega kandidat trajno gubi pravo na polaganje. Prema prijedlogu zakona koji je ovdje predstavio ministar, vježbenik u pravosudnom tijelu koje je ostvario najmanje 70 bodova, vježbenička praksa produljuje se za 6 mj. od položenog pravosudnog ispita nakon isteka vremena za koje mu je praksa produljenja, raspoređuje se bez provođenja javnog natječaja ili internog oglasa za slobodno mjesto savjetnika u tom pravosudnom tijelu. MOST-ov prijedlog je tu mogućnost predvidio za kandidate s ocjenom položio s posebnom pohvalom, znači ovdje sam kratko napravio usporednu analizu znači ovog prijedloga kojeg je ovdje predstavio ministar i onoga što smo mi uputili i proceduru znači u našoj ovoj cjelovitoj reformi pravosuđa koja evo čeka da dođe na dnevni red. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić.

dame i gospodo, dragi zastupnici. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnim ispitu. Evo nakon duljeg vremena osjetila se potreba da se upravo taj zakon i promijeni, da malo olakšamo sustavu izlaska na pravosudni ispit ali i sustav samoga vježbeništva u Hrvatskoj. Sam ministar nam je u uvodu napomenuo neke stvari koje su se izmijenile između ova prva dva čitanja tako da ću ja komentirati i proći te dijelove. Znamo da Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnim ispitu donesen je u 2008. 2008. g., ovim zakonom normalno uređuju se uvjeti za prijem vježbenika u pravosudna tijela ali ovo što nam je ministar napomenuo, znači i način polaganja, vrednovanja pravosudnog ispita i sve uvjete koji vježbenici u odvjetništvu i javnom bilježništvu li sudstvu moraju. Nakon nešto više od 8 g. primjene ovog zakona, vidjeli smo u praksi određene nedostatke koje se trebali definitivno izmijeniti ali napomene same Udruge odvjetničkih vježbenika ali i ostalih kolega mladih pravnika i zainteresirane strane, što se sve treba izmijeniti i promijeniti, tako da je dobro da je uvršteno u ovaj konačni prijedlog zakona. Šta se tiče vježbeništva u pravosudnim tijelima, potrebno je bilo u ovom konačnom prijedlogu zakona omogućiti samo obavljanje vježbeništva u upravim sudovima što je u onome prijedlogu zakona tj. u zakonu kad je donesen, nije u tom trenutku bilo uspostavljeno i uvođenje obveznog psihološkog testiranja samih kandidata regulirano je upravo ovim konačnim prijedlogom zakona. Ono što je dobro, ono što treba naglasiti je uvođenje samog stručnog osposobljavanja radi stjecanja uvjeta za pristupanje polaganja ovog ispita u trajanju od 18 mj., prije poznato kao i volontiranje za nezaposlene pravnike koji ovom prilikom će moći izaći na pravosudni pravosudni ispit nakon tog stručnog usavršavanja. Propisivanje istovrsnog obaveznog prethodnog stručnog obrazovanja svih kandidata koji pristupaju polaganju pravosudnog ispita u Pravosudnoj akademiji izuzev vježbenika u pravosudnim tijelima te propisivanja alternativnog uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita za pravnike koji su zaposleni izvan pravosudnih tijela, odvjetništva i javnog bilježništva znači .../Govornik se ne razumije./... najmanje 2 g. rada na pravnim poslovima i ostali uvjeti koji su potrebni. Evo dobro je što je ministar naglasio, nisam vidio između ova dva prva čitanja da će ipak biti mogućnosti da se i prihvati i da se uklopi onaj staž kada je netko bio vježbenik u odvjetništvu, poslije se prebacio na rad u državnoj tj. javnoj službi ili prebacuje se na fakultet, uvrstit će mu se taj staž koji je obavio u vježbeništvu do samog prekida da bi poslije mogao nakon određenog broja mjeseci izaći na sami pravosudni ispit. Što se tiče u ovom konačnom prijedlogu zakona vezano za rad ispitnog povjerenstva i onaj možda najbitniji dio i što je najzanimljivije našim kolegama pravnicima a to je izlazak na sam pravosudni ispit i polaganje istoga, uvedeno je jačanje i zastupljenosti i važnost prava EU. Drago mi je da je to ukomponirano u ovih 5 predmeta, da se nije povećavao opseg samoga pravosudnoga ispita, što bi definitivno u konačnici otežao isti, produžio bi i vremensko trajanje samog ispita, što bi onda produljio i sami stres kandidata i sve što poslije iz toga proizlazi. Moramo naglasit još jedanput da i u samoj javnoj raspravi, a i prije nje u suradnji sa ministarstvom, ministrom, a i službom koja je izrađivala ovaj prijedlog zakona, u svemu tome sudjelovale udruge odvjetničkih vježbenika koje je svoje prijedloge dala ministru ministru pismeno i prije same javne rasprave, ali i u samoj javnoj raspravi. Dosta toga je i provedeno i upisano u sami konačni prijedlog zakona, nešto i nije, ali je tu ministarstvo dalo jasno obrazloženje zašto nije. Ali, mislim da je to definitivno dobra praksa za ubuduće kako bi se trebalo postupati i kako bi trebalo uključiti i ostale zainteresirane strane u izradu bilo kojeg drugog sutra prijedloga zakona. Napomenuo bi još dvije stvari, evo imali smo prije par tjedana jednu seriju ispitanika na pravosudnom ispitu, neki su normalno položili, a neki nisu, statistike otprilike i sami znamo, ali znamo i koliko je stresan sam pravosudni ispit, koliko je taj ispit težak, ministar je sam naglasio. Kolege koje su ga polagale znaju koliko traju same pripreme za isti i koliko je to teško u konačnici, tako da su i određene kolege, neke koje su u ovom trenutku i položile, a neke koje nisu. Dali su i nekoliko prijedloga koliko bi možda u budućnosti kada budu određene izmjene i dopune ovoga zakona, tj. trebalo bi se otvoriti rasprava i možda izmijeniti neke stvari ili bar raspraviti bili to bilo dobro, a to je vezano isključivo na usmeni dio samoga pravosudnog ispita. Što se tiče ovoga pismenog dijela pravosudnog ispita, gdje se pišu presude, prije izlaska na usmeni dio, što je i dobro da će to vrijediti u slučaju neprolaska poslije na usmenom dijelu ispita, znači ovaj pismeni dio će se moć u ponavljanom dijelu ponoviti i što će se komisija prihvatiti kandidatima i neprolazak jedne skupine predmeta, što će moći nastaviti izlazak na usmeni ispit, to su definitivno kvalitetne izmjene, koje će polučiti dobre rezultate i smanjiti napor samih kandidata i olakšati pristup izlasku na pravosudni ispit, ali što se tiče samog usmenog dijela, pismeni toliko nije problematičan, pisanje same presude, iako određene kolege su otvorile raspravu i smatrali su da možda i nije potrebno na taj način vršiti pismeni dio ispita pravosudnog, samog pravosudnog ispita jer se svega 5% kolega završi u samom sudstvu, tako da pisanje presuda, malo tko će poslije koristiti u svojoj praksi ako su odvjetnici ili da recimo javni bilježnici ili u bilo kojim drugim tijelima. Tako da je taj pismeni dio, možda bi se mogao transformirati da se ne pišu isključivo same presude nego da se više stavi nekakav naglasak na tumačenje presude ili na same dijelove presude koji bi bili zanimljivi pojedinom dijelu kategorija samih pravnika. Što se tiče usmenog dijela ispita koji se sastoji od 5 kategorija 5 kategorija predmeta, bilo je kakvih možda sitnih anomalija, ali više nekakvih prijedloga od strane kolega da se uvede i da se ograniči možda ta subjektivnost samih ispitivača jer se dogodilo u ili određenoj skupini predmeta određeni ispitanik ima preko 80% točnih odgovora, a ipak ne prođe tu skupinu predmeta, što je malo nelogično, iako zakon drugačije propisuje, ali tu ta subjektivnost i način ocjenjivanja samih ispitanika se dovodi u pitanje i možda je dan na čisto na raspravu da se možda taj usmeni dio pretvori u budućnosti u jednu vrstu pisanog primjera, pisanog dijela ispita, da se čisto odmakne od te nekakve možda nelogičnosti ili čisto da se izbjegne subjektivnost samih ispitivača, da se naprave određene varijable, algoritmi da se skupe određena količina pitanja koja bi poslije ispitanici izvlačili, jednostavno pisanim dijelom polagali i taj pod navodnike, sutra usmeni dio, što bi normalno, i skratilo trajanje samog pravosudnog ispita, ali mislim da određene zemlje, mislim da je čak i u Americi se na taj način polaže pravosudni ispit, tako da imamo i primjere koliko to može biti kvalitetno ili uspješnije ili manje. Što se tiče, što se tiče ovoga prijedloga, dvije stvari na koje su se isto referirali kolege, a to je ovih 4 mjeseca, mislim da je čl. 35., a to je ovih 4 mjeseca roka nakon kojega se može pristupiti ponovno polaganju pravosudnog ispita. Tu su i u samoj udruzi napomenuli da bi se taj rok trebao smanjiti na mjesec dana jer je 4 mjesec, određene kolege koje su već bile prije samog izlaska na pravosudni ispit na učenju, čekaju toliko da, da ne čekaju punih 4 mj., nego da im se dopusti izlazak već nakon mjesec dana dok je još znanje relativno sviježe, da se malo čisto ponove gradivo i da ne odgađaju taj dodatni stres koji proizvodi izlazak, sam izlazak na pravosudni ispit. ovom konačnom prijedlogu zakona ostaj 4 mjeseca, ali eto bitno je da otvorimo raspravu i da možda u budućim izmjenama i vidimo hoćemo li i to mijenjati. I evo, bitna napomena vezano i za ove primjedbe za obračunavanje staža, što je ministar potvrdio, da će se ipak obračunati i prihvatiti od kolege koji su bili u vježbeništvu u odvjetnika, poslije se prebacile u određene državne javne službe ili na fakultete. Sve u svemu možemo definitivno priznati da je ovaj konačni prijedlog zakona itekako kvalitetan, da će od 9 mjeseca, mislim da ga već neke kolege, koji se evo, prije dva tjedna, nažalost i pali pravosudni ispit, mislim da će biti ljubomorni, što neće po ovim uvjetima, moći izaći na pravosudni ispit, ali, evo, kolege od 1.9. vjerujem da će im se omogućiti i kvalitetnije i malo olakšanje i malo stresniji izlazak, na ovaj itekako težak ispit, tako da u konačnici Klub HDZ-a prihvatiti će ovaj prijedlog. Hvala vam lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, g. ministre, kolegice iz ministarstva, sve vas lijepo pozdravljam. Ja ću govoriti zapravo u 2 dijela, jedan se dio tiče samih vježbenika, a drugi pravosudnog ispita. Što se tiče vježbenika, ja ću postaviti prvo pitanje, dal nama vježbenici uopće trebaju, što će nam vježbenici i koliko uopće ima prostora na sudovima i državnim odvjetnicima da se ti ljudi sutra zaposle. Mi smo zemlja koja je u Europi druga po broju sudaca, po glavi stanovnika i to je činjenica koja se ne mijenja i ona će tako trajati još jako dugo, jer suci rade do 70 g. po Ustavu, dakle, po Ustavu rade do 70 g. To se neće mijenjati i prostora za zapošljavanje ne može biti, jedino ako ne želimo postati prva zemlja u Europi po broju sudaca, po broju stanovnika i to je tako. Dakle, ja vam čisto strateški govorim, da li nam trebaju zaposlenici u sudovima koje mi zapravo spremamo za radna mjesta koja vjerojatno neće u doglednom vremenu postojati, jer ih se ne mogu otvoriti, nemaju gdje. Mi moramo smanjivati broj ljudi, ne ga povećavati. Isto u Državnim odvjetništvima. Vi ako pogledate statistiku, ne našu, europsku, tu smo također pri vrhu. Znači mi po broju državnih odvjetnika smo pri vrhu Europe po broju stanovnika. I sada u toj situaciju, mi šaljemo poruku ljudima, dajte odite, zapošljavajte se ko vježbenici, a gdje ćete raditi, pa kažem, zar smo zemlja koja baš mora sve otjerati u državnu upravu, jer to smatram jednom širom državnom upravom i nigdje drugdje. Dakle, to je jedna čisto strateška stvar, o njoj treba razmišljati, ona se, nije se ona pojavila danas, ona postoji već dugo i trajati će i ja kažem ovo kao razmišljanje. Dakle, u ovom dijelu zakona, koji predviđa plaćeno vježbeništvo ja sam apsolutno protiv. Što se tiče ovog dijela koji vraća volontiranje, to apsolutno pozdravljam, jer to je nešto gdje god misli da može investirati svoje vrijedne, da bi se spremio za pravosudni u pravosudnim tijelima, zašto mu ne dati priliku, to je odlična stvari i to je nešto što mi je žao što se nije prije vratilo i to je jako dobra stvar. Evo, ja ću reći po svom primjeru, ja sam odvolontirao svojevremeno prije 25 g. i to je dobra stvar. Dakle, kažem, ali strateški, mi znači kažemo vi ćete biti vježbenici, onda kažemo ako položite 70% pravosudnog, dobiti ćete savjetničko radno mjesto, ok, šaljemo krivu poruku. Ajmo korak natrag, zapošljavajte se gdje možete, idite kroz vježbeništvo, budite na tržištu kada se oslobodi mjesto, svi se mogu za njega natjecati, tko je najbolji će biti primjer i to je poruka koju bi mi morali slati. Imati najbolji kadar s tržišta, a ne kadar koji smo gurali u jedni instituciju i onda on svoje 22, 23 godine do 70 je na istom. To je jednostavno nešto što više nije trend nigdje, to se mijenja. Ni u jedno zanimanje ne može biti tako fiksiran i po meni je to krivo. Kažem to je st var koju imamo, vi to ne mijenjate s ovim zakonom, dakle, ne kritiziramo toliko, ali kažem, kroz strateški dugoročno, o čemu Mi ćemo znači sada plaćati, pogledajte malo, ja sam svojevremenu gledao statistiku uspješnosti. Znači vi imate sudske ili državno odvjetničke vježbenike, oni nemaju ništa bolju prosjek na pravosudnom ispitu od recimo odvjetničkih vježbenika. Odvjetnici rade za plaće koliko rade, koliko stignu uče i to je to. A ovdje imamo ljude koji samo uče. Dakle, mi ih ko država plaćaju samo da studiraju, samo da se spremaju za pravosudni i nemaju tako bolje rezultate. Dakle, ja govorim o nečemu što je dugoročno pitanje, da li nam se kao društvu isplati. Volontiranje da, otvaranje tržišta, znači, kada se otvori mjesto za savjetnika na sudu, nek se javi ko hoće. Tko je najbolji nek se primi, kada se otvori mjesto u perspektivi za suce itd. najbolje je da se primi. Dakle, kažem, mi šaljemo poruku mladim ljudima, idite, idite u vježbeništvo a zatvara vam se prilika, mjesto za suce i državne odvjetnike nema, biti će ih vrlo malo. To će biti na kapaljku i to tako sljedećih jako puno godina. Tako da to je nešto, siguran sam da ćete vi napuniti planove, ali bojim se da i u vašim planovima će biti toliko malo mjesta, da je pitanje uopće …/Govornik se ne razumije./… Ja ne vidim gdje će se ti ljudi zapošljavati. Što se tiče pravosudnog, prvo pozdravljam ovo sa parcijalnim prolazom, jer ovo kako je sada, zbilja nema smisla, da vi se zapravo spremate za jednu vrlo kompleksnu materiju, u nečemu ne zadovoljite i onda idete sve iz početka. To je u krajnjoj liniji gubitak vremena, gubitak novaca, ako hoćete, energije, elana, svega. Međutim, mislim da dugoročno, ako hoćemo nešto napraviti sa pravosudnim, a sada ću napraviti jednu crticu, vi i kod primanja vježbenika, opet uvodimo ispit. Dakle, ja ne vidim što bi vježbenici polagali, nakon što su završili pravni fakultet, u čemu će se sastati pisani ispit. Dakle, oni imaju ocijene iz svih predmeta, nisu ništa praktično radili u životu. Dakle, po čemu, što? Po meni, ako već imamo ih, pa nek se prime samo po ocjenama jer kažem, ne znam, što ćete im staviti u ispit da bude drukčije od onog što su polagali na fakultetu. Ništa u životu drugo ljudi nisu radili, dakle, ne možete ih pitati nešto praktično. Ljudi su došli s fakulteta, imaju ocijene, logično bi bilo da se temeljem ocjena zapošljavaju jer kažem, aj baš me zanima što će pisati u tom pismenom ispitu, nema šta bit, dakle, to je po meni suvišno. Ako već idete, primite ih po ocjenama, eventualno nekakav psihološki profil, kao i za svako zapošljavanje, sa vrlo malo bodova, ali nek ljudi znaju, na faksu ako sam dobar, moram kupiti ocijene, prema tom će me netko primit. Čim mi uvodimo praksa, gdje god imamo dodatni ispit, to je nažalost, plodno tlo za promjenu odnosno za i za manipulacije itd., a kažem, ovdje ne vidim što je bio sadržaj, ali dobro, ako mislite da ima nešto, vidjet ćemo, ali kažem, ne znam. Sad dolazim na pravosudne. I kolega me, mi je dijelom uzeo, tu se slažem s vama. Puno verbalnije zemlje od nas, kažem, verbalnije u sudskim postupcima, kao što su npr., evo, kolega je spomenuo Ameriku. Imaju isključivo pisani pravosudni ispit, isključivo pisani i to znate kako? ABC, znate tko to ispravlja? Kompjutor. Nikakva Komisija i nikakvo subjektivno ja tebe volim, tebe ne volim, ti ćeš dobiti više, ti manje. I gdje god, vi pogledajte, gdje god je društvo malo naprednije je otišlo malo dalje, ono uvodi automatizirane ispite. Ako mogu Amerikanci koji su, kažem, puno verbalniji, oni puno manje podnesaka imaju nego mi u svojim nastupima pred sudom, te atralniji su itd. i nemaju potrebu ispitivati usmeno, nego imaju automatizirano to, to polažete i dobijete doma kuvertu jest prošli ili ne, polažete pod šifrom, pitanja se vuku, dakle, kompjutor ih vuče, svi polažu istovremeno, vi ste ih, to se može na računalu riješit pod šifrom, računalo ih ispravi i dobijete doma kako ste prošli. I nemamo ovaj element koji se prečesto pojavljuje, ja ovog poznam, ja ovog ne poznam, ovog znam, ovog ne znam ili, ja ne kažem da je on stvaran, ali se stvara dojam. Svaki kandidat koji dobro ne prođe njemu je netko kriv za ovo, njemu je netko za ono. Ono što bi bio moj prijedlog kao prijelazno rješenje, da se stavi sustav pisanog ispita, mi smo napravili bili predradnje za to, zato jesmo uveli bili da se piše na kompjutoru, znači, slijedeći korak je bilo nekako zamišljeno. Znači, Komisija sastavi, nije bitno, 10 000 pitanja, kad kandidati dođu na ispit, imaju računala, računalo im povuče za taj dan pitanja, oni ih riješe, prema tome su oni prošli ili pali. Ako su pali, ne mogu ići na usmeni, ako su prošli, onda idu na Komisiju koja im, zapravo, daje ocjenu. Ali, vi ste na taj način eliminirali svakoga tko ne zaslužuje ići dalje i vi ste napravili jedan veliki korak ka objektivizaciji ispita i nitko vam ne može reći da je prošao netko tko nije znao, tko je ovo, tko je ono. Dakle, pogledajte malo, gdje god su uspješnija društva, i u pravosudnim, ali i na fakultetima i svugdje, to se tako radi. Dakle, date jedan objektivni prolaz DA, NE, nakon toga Komisija može složit, jer vama trebaju bodovi za zaposlenje dalje itd. I to je nešto što bi pokazalo jednu transparentnost i upravo kod vas u resoru, pa bi rekli, evo, mi u pravosuđu smo to prvi napravili, idemo prema objektivizaciji. Ja znam da bi vam ovo zamjerila jako Komisija, kao što su zamjerali i meni kad sam razgovarao s njima o tome. Zato što, naravno, gubi se dio posla. Ali je to nešto što bi poslalo poruku ljudima, ako si dobar, proći ćeš, ako nisi, nećeš, a o tome ne odlučuje čovjek koji te voli, ne voli, pozna, ne pozna, nego odlučuje se objektivno i svima isto. Dakle, to bi bio jedan dobar iskorak, ako ne može on sada biti, treba vidjeti koje su tehničke mogućnosti, ja mislim da postoje, ali to je nešto gdje biste vi poslali snažnu poruku, to je i transparentno, to je borba protiv bilo kakve korupcije, nepotizma, bilo čega i fer je i šaljete poruku modernizacije pravosuđa. Evo, to bi bila moja sugestija u najboljoj namjeri. Naravno, sve ovo što ste ovdje napravili u okviru postojećeg je dobro i to podržavam, ali ono što sam rekao, dal nam trebaju vježbenici, vrlo dvojim, plaćeni vježbenici, jer kažem, plaćamo ljude, ne vidim zašto, bolje to upotrijebiti na ovo što nam je sada, plaće sudaca ili tako nešto, da idu gore, pa da onda ljude motivirate da su unutra, to je prvo. Volontiranje da, a što se tiče pravosudnih ispita, objektivizacija gdje god je ona moguća, napraviti. I molim još jednom, naravno, razmislite, ako već primate vježbenike, dal vam treba taj pisani ispit, što će vam to? Samo ćete sebe opteretiti i Ministarstvo s nečim što možete temeljem ocjena riješiti, kakav si bio na faksu, primit ćemo te ili nećemo, a ovako će vam opet biti, ovog jesi, ovog nisi itd. Evo, hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada ćemo u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar Dražen Bošnjaković, izvolite. **Bošnjaković, Gospođe i gospodo, zahvaljujem se kao prvo svima na raspravi, bilo je troje ljudi koji su raspravljali, ali smo napravili zanimljivu raspravu. Evo, ako mogu nekoliko rečenica reć, MOST Evo, ako mogu nekoliko rečenica reć, MOST je ovdje iznio, zapravo, određene značajke i određene karakteristike njihovog prijedloga koji tek treba doć na dnevni red. Ja bih rekao da tu ima nekakvih možda manjih razlika između ovoga koji je ovdje na stolu i ovoga koji je njihov. Temeljna je možda da oni predviđaju trajanje vježbeničkog staža 30 mjeseci, a mi 24, što mislim da nije potrebno produživat. Naprosto, nakon 24 mjeseca ide novi krug, novi ljudi, tako da na neki način imamo bolje popunjene kapacitete i što bi se reklo brže se to okreće. Po prijedlogu MOST-a ne bi bilo ocjena nego bi bilo samo položio ili nije položio sa pohvalom ili bez pohvale. Mislimo da je objektivnije imati bodove i da se one mogu bolje iskazati kvalitetu kako je to posloženo. cijeli niz tehničkih odredaba je u ovom zakonu od MOST-a koje ćemo mi izregulirati potrebnim pravilnicima tako da mislim da nema potrebe zakon opterećivati sa tim. I ono što je važno razlika mi, mi imamo ovu kategoriju o kojoj je bilo riječi volontera. ja mislim da je to jedan veliki iskorak i da tu zapravo tim mnogim mladim ljudima koji su završili fakultet i zapravo ne znaju što će sa sobom, mi im pružamo mogućnost da prođu jednu još edukaciju i obuku da što prije izađu na pravosudni ispit a onda nakon toga na tržištu su im veće šanse. Kolega Miljenić je imao vrlo zanimljivo izlaganje koje je ovako koncipirao dosta strateški, zapravo da li nam uopće taj institut treba ili ne, da li uopće ako ga imamo ići na jednu potpunu modernizaciju i automatizaciju toga. Ja vam u ovom trenutku ne mogu reći zapravo šta će se vezano za ova tehnološka zapravo unapređenja, ovih tehnoloških mogućnosti šta će se dogoditi za 10, 20 godina, pogotovo u segmentu razvoja umjetne inteligencije. Možda ćemo imati u nekim dijelovima umjesto sudaca možda ćemo imati kompjutore koji će zapravo neke standardne sporove rješavati. To je zapravo neizvjesno kako će u budućnosti ostati. Ovo je jedan naš institut vježbeništva koji traje dugi, dugi niz godina. I u ovom trenutku mi smo se strateški odlučili da ga ostavimo, da ga malo moderniziramo i s te strane mislimo da on u trenutku u kojem i jesmo da on odgovara našim potrebama. primarna nam je modernizacija zapravo ovog temeljnog dijela pravosuđa. Ja se jako borim zapravo da mi zaživimo i počnemo u pravosuđu živjeti spis bez papira. To znači da mi uvedemo elektroničku komunikaciju između odvjetnika, sudova, bilježnika, vještaka. To će dovesti sasvim sigurno do brzine postupka a mi još nismo to dosegnuli. Mi smo u prošloj godini napravili uvjete da Trgovački sudovi mogu tako funkcionirati. I ove godine ćemo to proširiti i na sve ostale druge sudove. Ali to svoju pravu, punu funkcionalnost će dobiti, ja očekujem tek u nekom sljedećem razdoblju a onda će to dobiti brzinu. Vi ste ovdje opravdano rekli da smo mi i to je matematički točno i provjerljivo zemlja sa najviše sudaca i to je točno, međutim imamo i puno predmeta koji i dalje dolaze na sudove, istina, svake godine taj broj pada, ali istina je pada i broj sudaca. U zadnjih 2 do 3 godine mi sa 1800 sudaca smo negdje na 1700. Dakle i to polako pada, ne popunjava se i tu na neki način zauzimamo. I postavili ste pitanje zapravo koji je nama uopće interes imati vježbenika. Interes je, mi u vježbeništvu kao što vidite iz tih kriterija puštamo ono što je najbolje. Dakle 50% se temelji kod ulaska, 50% se temelji na ocjeni koju ste vi zaslužili na sljedeći 40% na ovom pisanom dijelu gdje mi ipak želimo provjeriti na neki način drugačije, dimenzioniranja pitanja nego što su bila na fakultetu i 10% o ukupnoj ocjeni ovisi o onom razgovoru vezano za motive i vezano za ciljeve. I mi kroz taj institut u vježbeništvu puštamo zaista ono što je najbolje. Nisu nama primarni u budućnosti samo suci, mi trebamo imati snažne zapravo savjetnike gdje bih ja vrlo rado isto povećavao plaće jer kao što znate zapravo i u vešem mandatu smo dizali ja mislim onaj cenzus gdje oni mogu obavljati procesne radnje u postupcima i oni su se pokazali jako korisni. ja vidim pravosuđe u budućnosti da svaki sudac ima jedan mali tim savjetnika oko sebe, samo treba jasno dosegnuti i ekonomsku snagu da mi možemo do toga doći. Tako da nije to samo da iz redova vježbenika ćemo mi regrutirati suce nego i ove druge kategorije. Interes nam je kao društvo zapravo da stvaramo ovakve dobre pravnike koji će sve vidjeti pa ma gdje oni radili, ma gdje oni radili. Gdje god da jesu, gdje god da dobro rade sprječavaju sporove. Ako su dobri pravnici u bankama, ako su dobri pravnici bilo gdje oni će zapravo raditi dobar posao i mi ćemo imati uređen sustav, imati ćemo manje sporova. ovo je trenutak po meni kada savjetnike zaista još uvijek moramo graditi i kada moramo zapravo jačati tu savjetničku bazu. Plaće su nažalost takve kakve jesu, općenito u pravosuđu nisu plaćene na nekakvoj zavidnoj razini. Mi smo uputili Zakon o izmjenama i dopunama plaća u pravosuđu i time želimo zapravo poslati poruku da želimo što je moguće kvalitetnije pravosuđe i da zapravo ipak te plaće budu u nekakvom razmjeru barem i sa odgovornošću i sa stručnošću posla. Tako da vidjeti ćemo što će donijeti budućnost. Međutim u okvirima gdje smo sada mislim da ovaj zakon donosi pozitivne promjene i kod načina polaganja, relaksirali smo ga na neki način a opet smo ostavili zapravo nekakvu nekakvu dimenziju jer taj pravosudni ispit je kod nas zaista u našoj struci iznimno važan i on je temelj zapravo za sve drugo što bi čovjek dalje mogao raditi. Pravosudni ispit jest, izaziva svugdje respekt kada čovjek kaže da je položio, da ima položen pravosudni ispit, to je zaista jedna dodatna kvaliteta s time da ne kažem i oni ljudi koji nemaju položen pravosudni a rade u nekakvim institucijama gdje nema potrebe za pravosudnim ispitom i oni naravno da imaju itekako velike odgovornosti i rade složene poslove. Ovo, možemo raspravljati o tome kako strukturirati taj ispit, da li uopće treba više biti usmenog usmenog dijela, da li to popunjavati testovima i svim takvim nekakvim mogućnostima. Ja isto, ja sam evo pristalica da ipak taj verbalni dio bude jer ovaj u pravosuđu i te kako komuniciramo i sudac zapravo, sutra kad netko postane sudac on mora rukovodit raspravom, mora upravljat procesom i zapravo to su važne stvari ovaj koje, koje ovaj treba po meni ostavit. Tako da evo zahvaljujem još jednom svima koji su raspravljali ovaj iako nije bio veliki broj, ali je bilo zanimljivo, predlažem evo da prihvatimo ovaj zakon.

ali onda je dobro pogledati one koji su ispred nas, a koje ove stvari već imaju. Dakle, ako razvijenije zemlje od nas imaju isključivo pisano testiranje i ono se pokazuje uspješnim i tamo je teže položiti pravosudni nego kod nas onda ne vidim zašto bi mi inzistirali i dalje na verbalnom i ostajali zapravo začahureni. Kroz ovo biste poslali poruku cijelom pravosuđu, da se modernizirate, da idete korak dalje. Da, hoćeš radit imat ćeš pisani ispit, prošo si, nisi prošo. Nema čovjek, gdje god maknete čovjeka maknete mogućnost ovakvog ili onakvog utjecaja svojom voljom, bez svoje volje itd.

Što se tiče objektivnosti i teze da bi to sa kompjuterima, računalima bilo objektivnije i takav način to je, to vjerojatno stoji, međutim to bi išlo u ovoj koncepciji za koju se vi zalažete, u ovoj koncepciji verbalnog dijela ispita apsolutno ovo mora ostat na ovaj način kako je to postavljeno. Ja mislim da ovdje nije upitna objektivnost više na tom ispitu, tim prije što pisane radnje se pišu pod zaporkom, dakle nitko ne zna da ste vi pisali, pa vas ocjenjuju, kada odgovarate na usmenom dijelu svih 5 ispitivača vas prate, ja slušam dakle ko je pitan civil, ja slušam i kazneno i sve to, tako da teško da se može dogodit ono što je netko reko vi znate 80% a dobijete negativnu ocjenu iz tog dijela. Tako da mislim da i tu objektivnost dignuta na ovaj razine, ja mislim da nema tih primjera gdje neko može reć ja sam baš dobro znao pa su me srušili, toga, toga naprosto nema. slijedeće replike, poštovanog zastupnika Josipa Križanića, izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče ja sam zapravo htio polemizirati sa gospodinom Miljenićem ali ne mogu, pa ću vama reći gospodine ministre, s obzirom na popunjenost sudova mene zanima i potreba zapošljavanja sudskih pripravnika je sve manja, odnosno …/nerazumljivo/… to je bilo i malo prije. Mene zanima što država misli poduzeti po pitanju zapošljavanja ovih pripravnika odvjetničkih vježbenika koje nažalost znamo da se u Zagrebu, primjerice u Zagrebu nudi im plaća 2, 3.000 kuna i to bez prijave. To je problem, dakle upravo zbog toga je dobro što imamo ovakve vježbenike koji onda ako ne mogu, ako ne mogu dobiti adekvatnu plaću, ali mogu bar dobiti nekakvu plaću pa se pripremaju za taj, za taj pravosudni ispit, pa nakon pravosudnog ispita su ipak na tržištu drugačije tretirani nego koji nisu položili pripravnički ispit, a odvjetnički vježbenici su za bez prijave. To je problem veliki. Odgovor poštovanog ministra Bošnjakovića. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo poštovani zastupniče, mi ovim zakonom upravo povećamo broj onih koji će moći doći na sudove i koji će se moći pripremat za pravosudni ispit. Ja sam već na početku reko, bit biti vježbenik na sudu je jedna privilegija, to je jedna privilegija da dođete i da vam se objašnjava, da imate svog mentora, da prolazite sve, sve ono što jedan sud radi, od civilnog, kaznenog odjela, zemljišno-knjižnog, dakle sve upoznajete kako funkcionira u praksi. Mi na ovaj način pored ovih plaćenih kojih nisu nekakve naročite naknade uvodimo i ovaj institut znači osoba koje se stručno osposobljavaju na našim sudovima bez naknade ali im plaćamo mirovinsko, zdravstveno, plaćamo im dale i putne troškove i oni dolaze u priliku na ovaj način što prije izać na pravosudni ispit. Jer kad neko ima položen pravosudni ispit on tada ima veće mogućnosti na tržištu. Dakle, da ovaj zakon mi širimo bazu ljudi koji se spremaju sutra za rad.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

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika, koje se odnosi na drugo čitanje zakona, amandmane se mogu podnositi na kraju rasprave sukladno članku 197. poslovnika.

poštovani zastupnik Ante Bačić.